Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Като взехме предвид основни актове на международни организации на Европейския съюз в областта на правата и свободите на човека и по-конкретно заложеното в чл. 2 от Договора за Европейския съюз, че Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, като има предвид, че тези ценности са общи за всички държави членки, имайки предвид изнесеното в Доклада на Европол от 2018 г., че се отчита почти двойно увеличение през 2017 г. на броя на лицата, задържани за крайно десни екстремистки престъпления, още, че липсата на сериозни действия срещу неофашистките и неонацистките групи позволи настоящото разрастване на ксенофобията в Европа, че открито неофашистки, неонацистки, расистки и ксенофобски групи и политически партии подбуждат омраза и насилие в обществото и ни напомнят какво са били способни да извършат в миналото, като за пореден път припомняме, че дори и сега при възстановени имена хората получават официални документи на насилствено наложените от държавата имена, отчитайки, че неофашистките групи използват и злоупотребяват с нашите демократични инструменти, за да разпространяват омраза и насилие, следвайки духа на Резолюцията на Европейския парламент от 25 октомври 2018 г. относно нарастването на неофашисткото насилие в Европа, внесена като обща от групите на Европейската народна партия – християндемократите, Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент – ПЕС, Алианса на либералите и демократите в Европа – АЛДЕ, Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица, и група на Зелените – Европейски свободен алианс, ние, народните представители от „Движението за права и свободи“, внесохме Проекта на решение относно нарастване на неофашистките прояви в Европа и в България на 30 януари 2019 г. Проекторешението е и в духа на чл. 30 от Всеобщата декларация за правата на човека, че нищо в Декларацията не може да бъде тълкувано като предоставящо право на дадена държава, група или лице да се занимава с каквато и да е дейност или да извършва действия, насочени към унищожаване на правата и свободите, провъзгласени в нея. Внесохме Проекта на 30 януари, а днес е 6 март. До този момент нито една комисия, на която е разпределено Проекторешението, не се е произнесла в срока по Правилника на Народното събрание – чл. 88, ал. 4 дава 15-дневен срок. Комисиите мълчат. Госпожо Председател, и Вие. Но това мълчание не може да промени фактите и те са такива, каквито са. Ние няма да мълчим и настояваме този Проект на решение да бъде приет от Народното събрание. В навечерието на изборите за Европарламент Народното събрание на Република България и всички ние като народни представители трябва ясно и категорично да осъдим езика на омразата и всяка форма на расизъм, фашизъм и ксенофобия, да призовем всички отговорни институции

доколко се съобразява с европейските актове. Свободата и мирът не са даденост, както и демокрацията, и никога не са били. Те трябва да се извоюват и да се отстояват ежедневно, ежеминутно. Усилията на която и да е отделна партия, не са достатъчни без обединение на всички системни партии, споделящи европейските ценности. Впрочем, това го пише и в девиза на герба. Нека да се противопоставим на омразата, на расизма, на фашизма, на популизма и на национализмите! Длъжни сме, ако имаме грижа за необратимостта на демократичните процеси,

Ние от „Движението за права и свободи“ няма да пестим усилия за по-добра и просперираща, силна и обединена, мирна, свободна Европа. За същото призоваваме всички национално отговорни партии, правителството и всички отговорни институции. Гласуването за Проекта на решение е и тест за демократичност и споделяне на европейските ценности, не само в Брюксел, и на думи, но и с действия тук, в България, както и е тест за отношението Ви към малцинствата, включително и към мюсюлманите, или само ги лъжете по време на избори да гласуват за Вас и след това системно и последователно работите против тях. Приемането на предложеното от нас решение е важна крачка в защита на мира и демокрацията в България, региона и в Европа. Благодаря Ви за вниманието.

Много правилно подчертахте, че Проектът за решение е внесен във връзка с Деня за възпоменание на Холокоста – 27 януари, и ценните уроци на историята трябва да се помнят. От тази трибуна, колеги от ГЕРБ, чухме декларация, помпозна декларация. Но това бяха само думи, действията ги няма. Но още по-важното, господин Карадайъ – на 10 март е Денят за спасението на българските евреи. Ще има специално шествие с участието на президента на Световния еврейски конгрес Роналд Лаудер. И аз съм сигурен, че видни политици от уж европейски партии ще бъдат на първите редици. Това показва истинското лице, като дори ще има подписване на Меморандум за сътрудничество и партньорство „Заедно за България, заедно за Европа срещу езика на омразата“. Благодаря. (Ръкопляскания от Не виждам. Дуплика, господин Карадайъ. Заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Ибрямов, само искам да Ви припомня: не за първи път ще бъдем свидетели на едни думи и обратни действия от някои от политическите формации! Неслучайно в публичното пространство оценката е такава, че някои партии имат

Господин Михов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Би трябвало да кажем първо, че нито фашизмът, нито националсоциализмът, нито болшевизмът или комунизмът могат да имат историческа и политическа реабилитация. И по това съществува съгласие, както в съвременния свят, така и в Европа, така и в България. Но сме свидетели днес на една подмяна на думите, на техния смисъл. Говорейки за фашизъм, днес се разбира всичко онова, което по някакъв начин се разминава с левия либерализъм, господстващ в определени съзнания и в определени политики. Днес фашизъм се превръща в стигма, в етикет спрямо всеки, който е различен, който мисли различно от свръхлибералното разбиране за всеобщия индивидуализъм като върховно обществено явление и ценност. Често пъти на фашизма се приписва и антисемитизъм, макар че Мусолини и неговата фашистка партия коренно се различава в тази си идеология и тази си политика от националсоциализма и Германия. Днес обаче тази декларация прави една компилация. Тя стъпва върху едни европейски несъмнени ценности и прави един конгломерат от обвинения срещу всички, които са различни или противоречат на ДПС. И аз ще си позволя да цитирам точка трета от решението и ще Ви кажа защо ние не можем да подкрепим такова нещо: „Изразява особена тревога от неофашисткото насилие, което засяга обществото като цяло и е насочено към“ обърнете внимание – „конкретни малцинства, като например европейците с черен цвят на кожата/лица от африкански произход.“ В България това е страшен проблем! „Евреи, мюсюлмани, роми, граждани на трети държави“. И тук има едно малко сбъркано съкращение, но аз ще го разчета цялото: „лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални лица“ и накрая дежурното „и хора с увреждания и техните майки“. Това изречение като че ли започва от епохата на средновековната инквизиция и стига до „Системата ни убива“ днес. Но същността на цялата декларация е в последния абзац, в който се прави връзка – тук става дума само за България, тук не е за Европа се прави връзка между зверствата през Втората световна война като например Холокоста. И това означава, че в тази декларация ние, Народното събрание, ще признаем, че българската държава има съпричастност с античовешкия, антицивилизационния план на Хитлер за унищожаването на една нация в Европа. Такова нещо нито тогавашните ни държавници, нито никой досега не е правил! И ние от „Обединени патриоти“ няма да го направим поради една символична дори причина: че там, в нашата стая, има едно бюро, а над вратата стои името на подпредседателя Димитър Пешев, който е от мнозинството, това фашистко мнозинство, както Вие казвате, организира подписка на народните представители през март 1943 г. срещу собственото си правителство, срещу депортирането на българските евреи! И това го прави, защото четирима кюстендилци, между които и членът на ЦК на ВМРО Владимир Куртев, пристигат в София и поставят пред него този въпрос. Ние няма да можем да подкрепим и ще бъдем против такава формулировка. Да не говорим за тезата за продължаващия възродителен процес, който на практика свързва днешна, демократична, европейска България с тоталитарния режим на Тодор Живков, без да се каже нищо за левия екстремизъм, за пълзящия болшевизъм в Европа. Защото тук, от тази трибуна, един народен представител говореше за творческия период на социализма, а други говорят за Народен съд и избиването на политическия елит на страната ни. В заключение, би трябвало да кажем, че тази декларация на практика е елемент от предизборната кампания на ДПС. Тя иска да обвини всички български държавни и политически фактори в продължаващ възродителен процес,

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми доцент Михов! Явно е, че предизборната кампания за ВМРО започна днес. Поздравления! Уважаеми доцент Михов, с Вашата подготовка дадохте и смислени примери, дадохте и примери, в които държавата и държавниците наистина са се държали достойно. Но това днес не е така. Има примери точно в обратната посока. Но не отричайте, че има всички режими, не само тоталитарния на комунистите, включително за другите, които Вие споменахте, които заклеймяваме в това решение, а не декларация. Заклеймяваме всички, тук двоен стандарт няма. И следващият момент, господин Михов. Отричате ли, че и нашите деца вече, които са по стадионите, са със свастики, символизиращи един режим отпреди близо 100 години? Нима това не е пълзящ екстремизъм? Нима не е това насаждане на една отречена идеология? Има ги, господин Михов, не си затваряйте очите. Смятам, че ще намерите разумни аргументи да подкрепите решението. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Летифов. Втора реплика?

Аз Ви благодаря за репликата. Що се отнася за предизборната кампания, ние имаме правило, че тя започна на другия ден след изборите. Мисля, че това е и Ваше правило. Да, по стадионите, по улиците, ако се разходите малко тук вдясно, на стотина метра, ще видите, че гъмжи от сувенири, символи на националсоциализма, редом с червеното знаме със сърпа и чука, редом с портретите на Сталин и на КГБ. Да, това го има. Но нека да не забравяме пак историята – там имате едно вярно изречение: историята трябва да се познава че фашизмът, и националсоциализмът, и болшевизмът дойдоха в Европа поради кризата на либералната демокрация, кризата на либералното управление. Ваймарската република загина чрез избори! Националсоциалистическата работническа партия на Германия дойде по парламентарен път и установи по парламентарен, конституционен път хитлеристката диктатура. Ето това е големият проблем, че това, което говорите, са сигнални лампички за това какво трябва да променим в политическата система. Ние от „Обединените патриоти“ казваме, че връщането към старите ценности на Европа, на европейската цивилизация, на християнството, на нациите е пътят напред, а не повтарянето на грешките. Благодаря Ви.

Подлагам на гласуване Проект на решение относно нарастване на неофашистките прояви в Европа и България, № 954-02-2, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 30 януари 2019 г. Гласували

на 11 декември 2018 г., приет е на първо гласуване на 18 януари 2019 г. Доктор Адемов, заповядайте. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Правя процедурно предложение

Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

Предложението е прието. Моля квесторите да поканят допуснатите лица в залата.

Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.

„В чл. 3 се създава нова ал. 3: „(3) Социалните услуги могат да се реализират, като: „Подкрепа в домашна среда“, „Подкрепа в общността“, „Застъпничество“, „Посредничество“, „Общностна работа“, „Терапия“, „Рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, „Подкрепа за придобиване на трудови умения“, „Дневна грижа“, „Резидентна грижа“, „Осигуряване на подслон“, „Услуги, които се предоставят мобилно“, „Заместваща грижа“, „Специализирана подкрепа за разбиране на информацията и избор на услуга“, „Ранна интервенция на уврежданията за деца“, спазвайки правилата по този закон.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Найденова, неподкрепено от Комисията. Гласували

която се основава на правата на човека и социалната справедливост и е насочена към подкрепа на отделния човек, семейството, групи или общности за подобряване на качеството им на живот

Има ли изказвания?

чл. 6 има предложение от народния представител Валентина Найденова: „В чл. 6, ал. 2 след думата „анализ“ се добавя „от социални работници, медицински и други специалисти в зависимост от необходимата компетентност“.“ Комисията не подкрепя предложението.

„В чл. 9, ал. 2 след думата „лицата“ се добавя „и препоръки от компетентни органи“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. Има ли изказвания по предложението, неподкрепено от Комисията, и по текста на вносителя? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Найденова, което не е подкрепено от Комисията.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Найденова, неподкрепено от Комисията –по Доклада на Комисията. Гласували

АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11: „Задължение за ползване на социални услуги Чл. 11. (1) Социални услуги се ползват задължително само по разпореждане на съда и само в случаите, определени в закон.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители!

интереса, който има в медиите към този закон и към поправките в него, и, разбира се, не на последно място, на направеното преди малко изявление на председателя на Българската социалистическа партия – госпожа Нинова, за да отхвърлим всякакви съмнения, искаме от името на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ да разкажем цялата истина за Закона за вероизповеданията, този въпрос – финансирането на вероизповеданията, кого касае и какъв е редът, по който това трябваше да се случи, и особено на госпожа Нинова, която е казала днес, че определя отхвърленото вето на президента като поредната сделка – особено с „Движението за права и свободи“, има се предвид сделка на ГЕРБ: цената на тази сделка търсете в дневния ред на парламента в петък – точка първа е Законът за вероизповеданията. Припомням на госпожа Нинова, на пленарната зала и на всички, които гледат, че решението да се финансират вероизповеданията в България беше взето на два последователни консултативни съвета по националната сигурност при президента през 2017 г., след съответните доклади на съответните служби, че Главното мюфтийство се финансира от съответната служба в съседната държава – има се предвид заплащането на свещенослужителите в тази религия и че това представлява зависимост и опасност за националната сигурност на Република България. Това решение е взето със съгласието на президента, със съгласието на всички политически партии – на лидерите им, и със съгласието на госпожа Нинова. В резултат на това решение, препотвърдено на следващия Консултативен съвет по национална сигурност, тъй като не беше изпълнено нищо от това по първия, и по настояване на господин президента на господин президента се задейства процедурата за промени в този закон за вероизповеданията, целящи да финансират основните вероизповедания, с цел да се ликвидират и прекъснат всякакви зависимости

Поставиха ли националната сигурност над партийния си интерес? Поставят ли днес националната сигурност над партийния си интерес? Не, разбира се! (Шум и реплики.) За какви сделки говорим тук? Приехме Законопроекта и отхвърлихме две много важни неща в него, които сега се налага да поправяме, защото Законопроектът не действа. Основното вероизповедание в България – православното, получи своите пари, свещенослужителите имат своите януарски и февруарски заплати, а тези, които получаваха финансиране и заплати от Република Турция, нямат, поради факта, че на първо четене в залата бяха отхвърлени предложенията, които щяха да гарантират това. Едно от предложенията е изрично да се упомене кой е титулярът на съответното вероизповедание, което ще получи субсидията – не беше упоменат поименно. Второто предложение беше свързано с една практическа страна на изпълнение на това решение на Консултативния съвет по национална сигурност, а именно, че мюсюлманското вероизповедание има публични задължения, които са следствие на начислени осигуровки, но неизпълнени, които са стигнали на фаза „съдия изпълнител“. Всяко финансиране на вероизповеданията от държавния бюджет ще бъде последвано от съответна процедура, при която средствата ще отидат обратно в държавния бюджет през съдия изпълнител, както е предвидено в Закона. Така че това, което направихме тук, като отхвърлихме въпросната амнистия, ние направихме така, че да не действа механизмът за финансиране на вероизповеданията и основно по отношение на мюсюлманското вероизповедание, по повод на което са приети предложенията

И сега – какво? В Комисията и в залата ще имаме съпротива против това. Добре. Аз искам категорично от името на парламентарната група на ДПС да заявя, че финансирането на Главно мюфтийство в частта за заплатите не е частен партиен въпрос на „Движението за права и свободи“. Това е въпрос от калибъра на националната сигурност и решението за него е взето така. И ако искаме да го изпълним докрай, трябва да го изпълним така, че да е действащо. Механизмът, по който става, да е ефективен и действащ, а не тук да си играем на политика на гърба и за сметка на националната сигурност. И се обръщам към госпожа Нинова, която я няма в залата: „Малко преиграхте, госпожо Нинова, и е добре да отидете при господин президента и да го питате: това въпрос от националната сигурност ли е, или е договорка на ДПС, или пазарлък на ДПС?“

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12: „Общодостъпни и специализирани социални услуги Чл. 12. (1) Социалните услуги са общодостъпни и специализирани. (2) Общодостъпни социални услуги са услугите за: 1. информиране, консултиране и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения, които се предоставят за срок, не по-дълъг от два месеца; мобилна превантивна общностна работа. (3) Специализирани социални услуги са услугите, които се предоставят при: 1.

ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Надя Клисурска и Виолета Желева, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

предложение от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева: „В чл. 14, ал. 2 се създава т. 8: „8. деца в конфликт със закона.“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.

По чл. 15 има предложение от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева: „В чл. 15 се създава т. 11: „11. заместваща грижа.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Валентина Найденова:

Предложение от народните представители Дора Янкова и Георги Гьоков: „В чл. 15 се създава т. 11 със следното съдържание: „11. топъл обяд.“ Комисията не подкрепя предложението.

Гласуваме предложението на народните представители Дора Янкова и Георги Гьоков, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

Гласували 81 народни представители: за 4, против 70, въздържали се 7. Предложението не е прието. Гласуваме текста на вносителя за чл. 15 по Доклада на Комисията. Гласували

Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение от народния представител Валентина Найденова: „В чл. l7 се създава ал. 6: „(6) Социални услуги могат да се извършват и в лечебни заведения при наличие от потребност за подкрепа на лицето, при което е необходима интегрирана здравно-социална услуга“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17: „Среда за предоставяне на социалните услуги

среда; 2. услуги в специализирана среда; 3. услуги, които се предоставят мобилно. (2) Резидентната грижа се предоставя само в специализирана среда. среда. (3) Асистентската подкрепа се предоставя в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна среда. среда. (4) Всички социални услуги могат да се предоставят и мобилно, когато това не противоречи на стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, и когато за предоставянето им не се изисква създаване на специализирана среда. (5)

Няма изказвания. Гласуваме предложението на народния представител Валентина Найденова, което не е подкрепено от Комисията. Гласували

така: „2. лицензира доставчици на социални услуги, които могат да бъдат физически и юридически лица, както и лица от друга държава – членка на Европейския в т. 3 след думите „разработване на“ се добавя подзаконови нормативни актове,“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 22: „Агенция за качеството на социалните услуги Чл. 22. (1) За осъществяване на контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги се създава изпълнителна Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика. Агенцията за качеството на социалните услуги е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на труда и социалната политика и се ръководи и представлява от изпълнителен директор.

прави предложения до министъра на труда и социалната политика за разработване на нормативни стандарти и критерии за качество и ефективност на социалните услуги; 4. оказва методическа подкрепа за спазване на нормативно определените стандарти и критерии за качеството на социалните услуги; 5. разработва критерии за анализ на добри практики за високо качество и ефективност на социалните услуги, извършва подбор на такива практики и предлага утвърждаването им на национално ниво; ниво; (4) Дейността, структурата, числеността на персонала и организацията на работата на Агенцията за качеството на социалните услуги се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.“

четвърта. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I.

чл. 25 има предложение от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева: „В чл. 25, ал. 2, т. 7 след запетаята след думата „бюджет“ се добавя „на общински предприятия и“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 25. Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева. Гласували

По чл. 27 има предложение от народните представители Светлана Ангелова, Румен Генов, Галя Желязкова, Николай Сираков и Юлиян Папашимов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 27: „Съвет по въпросите на социалните услуги Чл. 27. (1) Във всяка община се създава съвет по въпросите на социалните услуги, в който се включват представители на органите и лицата по чл. 26, т. 3 – 7. (2) Съветът по въпросите на социалните услуги: 1. подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината; 2. разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 29.

регистрирани по Търговския закон, и юридически лица; 2. физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското

„Лицензиране Чл. 31. (1) Лицата по чл. 29, ал. 3, т. 2 и чл. 30 могат да предоставят социални услуги на територията на Република България след издаването на лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги. (2) Лицата по чл. 29, ал. 3, т. 2 и чл. 30 могат да предоставят всички социални услуги, за които имат издаден лиценз. лиценз. (3) Лицата по чл. 30, т. 2, които съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, имат право да предоставят социални услуги по смисъла на този закон, не подлежат на лицензиране, когато извършват тези услуги еднократно или временно без установяване на територията на

„В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 3: „(3) По изключение, след съгласуване с Агенция за социално подпомагане, максималният брой потребители по ал. 2, т. 4 може да бъде увеличен за срок, не по-дълъг от два месеца, за деца в риск.“ 2. Сегашната ал. 3 става ал. 4.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Найденова, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

Гласуваме текста на вносителя за чл. 38.

НИГЯР ДЖАФЕР: Изказвания? Няма изказвания. Гласуваме текста на вносителя за чл. 38.

Има ли изказвания? Няма. Гласуваме текста на вносителя за чл. 40.

Уважаеми народни представители, благодаря Ви за Вашата работа и усилия днес! Работата на Народното събрание продължава утре в 9,00